Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Вярвам, че всеки един от народните представители в пленарната зала има представа за щетите, причинени от земетресението, особено на територията на населените места от Пернишка област убеден, че както аз, така и моите колеги – народните представители от многомандатния Пернишки избирателен район, имаме непосредствена представа от посещенията си в тези населени места. Всъщност държа да подчертая, че снощните кадри от посещението на министър-председателя в Перник и във Витановци дават една много превратна представа за това, което се случва и за страховете и опасенията на хората в тези населени места. Всъщност държа да подчертая, че резултатите от земетресението не се измерват само с уплаха, стрес или с нервни кризи. В поредица населени места на територията на Пернишка, Радомирска, Ковачевска общини последиците от земетресението не са само падналите комини и изронените мазилки. На практика имаме нарушена цялост на покривите, силно пропукани стени, по същество къщите са необитаеми. За съжаление същото е положението и с част от детските градини на територията на Пернишка област. Всъщност трябва да подчертая, че за тях ще бъдат необходими месеци за ремонт, ако изобщо подлежат на ремонт. За съжаление същото е положението и с част от училищните сгради. Оценката на щетите, най-общо казано, уважаеми дами и господа, по мнение на кметовете се измерва с милиони, ако не и с десетки милиони. Голяма част от хората прекараха нощта в колите си, прекараха нощта в част от здравните заведения на територията на Пернишка община или в пригодените за тази цел физкултурни салони на училищата и не само заради страха от нови трусове, които за съжаление се усетиха и през тази нощ на територията на Пернишка област. Допълнителни усложнения имаше и има в резултат на проливните дъждове. Всъщност това прави невъзможно, дори при най-голямо желание на хората, връщането им в техните домове. Уважаеми дами и господа, очевидно е, че преодоляването на последиците от земетресението не е само по силите на хората. Ще бъде грешка тези усилия да бъдат оставени само в ръцете и във възможностите на общините и на общинските администрации. Бързам веднага да кажа, че е необходима намесата на държавата. Особено тревожна е ситуацията с оглед предстоящите четири почивни дни, в които, сами разбирате, че държавните структури и общинските администрации освен дежурства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 Чудесно е, че те са на място. Чудесно е, че посещават общинските центрове, но също така е хубаво да правят тези посещения и в населените места, и в домовете, за да се убедят сами в последиците от земетресението.

и съответно за действията, които ще помогнат за преодоляване на последиците от земетресението на територията на засегнатите общини в Пернишка област. Второ, необходимо е да чуем информация доколко и какви средства допълнително са осигурени за социално подпомагане на домакинствата, които се нуждаят от подобно подпомагане. Трето, необходими са допълнителни средства за ремонти и обезщетения – споменах вече, те се измерват с милиони, ако не с десетки милиони. Затова е необходимо да имаме съответно информацията и от министъра Четвърто, необходими са допълнителни материали – полиетилен и строителни материали, които да подпомогнат хората при ремонтите на техните домове. И не на последно място, уважаеми дами и господа, необходими са допълнителни количества минерална вода и пакетирана храна за хората, които не са в състояние да посрещнат тези свои нужди и съответно които не могат да се завърнат по домовете си. Иронията Ви е абсолютно неуместна! Трябва да отидете и да демонстрирате подобно ехидство там, пред хората, за да чуете какво ще Ви кажат. РЕПЛИКА искам да подчертая, че Парламентарната група на Коалиция за България ще направи дарение от средствата на народните представители по сметка на засегнатите общини, с което се обръщам и към останалите парламентарни групи да направят същото,... РЕПЛИКА поне в рамките на минималните възможности, които имат парламентарните групи, хората и общините. Уважаеми дами и господа народни представители, в немного празнично настроение в навечерието на 24 май искам, вземайки думата от името на Парламентарната група на Коалиция за България, да поздравя с настъпващия празник всички дейци на образованието, просветата, културата и науката, да се обърна към всички ученици

на действията на Министерството на здравеопазването по разходване на финансови средства за централни доставки на лекарства, здравноосигурителни плащания на НЗОК за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели

Благодаря, господин председател. Господин председателю, Вие оставихте без коментар, без последица предложението, направено от господин Найденов, за изслушване днес в Народното събрание на отговорен представител на правителството – било министър-председателя, било някой от министрите. Това би могло да стане веднага след почивката, ако влезете във връзка с Министерския съвет, те съответно създадат организация, подготовка един от министрите след почивката да дойде и да ни информира по всички поставени въпроси. Те са напълно Те са напълно обосновани, много актуални и според мен Народното събрание е длъжно, не просто би било добре, да бъде напълно в течение какво прави правителството и ако е нужно, парламентът да се ангажира със съдействие.

Министърът на финансите обаче е длъжен да каже точно колко са и иска ли съгласие от Народното събрание. Моля Ви да коментирате какво смятате да предприемете във връзка с въпроса, поставен от господин Найденов.

правя предложение по процедурата за допускане в залата на госпожа Цвета Димитрова и Маргарита Писанова от дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Предложение за допускане в зала. Моля, режим на гласуване.

Има ли изказвания? Не виждам. Режим на гласуване за наименованието на Раздел

По чл. 47 на вносителя има предложение от народните представители Юнал Тасим, Гюнер Сербест и Петя Раева, което беше оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47: „Чл. 47. (1) Регистрираните производители на вино и на продукти от грозде и вино са длъжни да водят дневници за лозаро-винарските продукти, суровини и енологични манипулации. (2) Дневници се водят поотделно за всеки производствен обект. (3) Формата, съдържанието и начинът на водене на дневниците по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.”

да правят само регистрираните производители или упълномощени от тях енолози, вписани в удостоверението за регистрация по чл. 27, ал. 8. (2) Вписванията в дневниците се извършват за всеки отделен продукт, суровина и енологична манипулация без оставяне на празни полета и страници, хронологична последователност по незаличим начин. (3) Вписванията на продукти в дневниците се извършват не по-късно от края на работния ден, следващ деня на постъпването им в обекта, а в случаи на извеждане на продукти от обекта, вписването в дневниците се извършва не по-късно от третия работен ден, следващ деня на извеждането им. (4) Вписванията на суровините в дневниците се извършват не по-късно от края на работния ден, следващ деня на постъпването им в обекта или извеждането им от него, а в случаи на употреба вписването на суровините се извършва в деня на употребата. (5) Вписването на енологичните манипулации в дневниците се извършва не по-късно от първия работен ден, следващ деня на манипулацията, а в случай на повишаване на естественото алкохолно съдържание, повишаване или намаляване на киселинното съдържание – в деня на извършване на манипулацията.” на манипулацията.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 49: „Чл. 49. (1) Регистрираните производители водят дневниците по чл. 47 на хартиен носител или в електронен вид при условие, че: 1. дневниците на хартиен носител с последователна номерация и с трайно прикрепени страници (прономеровани и прошнуровани); 2. дневниците, водени в електронен вид, са създадени чрез компютъризирана система в съответствие с изискванията на чл. 48 и за извършване на вписване в тях се използва подходяща счетоводна система, при условие че данните, които трябва да бъдат записани, са предвидени в системата. (2) Данните, вписвани в дневниците, водени в електронен вид, са идентични с тези, водени на хартиен носител.”

от ТЗ на ИАЛВ. (2) Регистрираните производители съхраняват дневниците на територията на производствения обект, за който се водят, за срок от 5 години. При извършване на проверка дневниците се предоставят на контролните органи на ИАЛВ.” Комисията не подкрепя

по чл. 47.” Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 52: „Чл. 52. Продуктите, суровините и енологичните манипулации, които подлежат на вписване в дневниците по чл. 47, задължителната информация за вписване и допустимите загуби от изпарения при съхранение, от извършени манипулации или от промяна в категорията на продукта, се определят с правилника за прилагане на закона.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Уважаеми колеги, има ли изказвания по тези текстове – от чл. 47 до 52 включително?

редакцията на комисията за чл. 59,

чл. 53, ал. 1 да отпадне „Поради дублиране на документацията при описване на технологичните процеси”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

закон. (2) Вписванията в дневника по ал. 1 се извършват в сроковете, определени в чл. 74, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.”

Текстът е приет. Сега преминаваме към Раздел ІV, по който няма предложения на народни представители, всички текстове са подкрепени по принцип от комисията и тя дава своя редакция. Затова

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 54: „Чл. 54. (1) Разрешените енологични практики, приложими към производството и съхраняването на продуктите по Приложение № 1, условията за прилагането им и граничните стойности при употребата им, както и спецификациите за чистотата и идентичността на веществата, използвани в енологичните практики, се определят с правилника за прилагане на закона. (2) Енологичните практики по ал. 1 не се прилагат по отношение на: на: 1. гроздов сок и концентриран гроздов сок; 2. гроздова мъст и концентрирана гроздова мъст, предназначена за приготвяне на гроздов сок. (3) Разрешените енологични практики

гроздова мъст, гроздова мъст в процес на ферментация, концентрирана гроздова мъст, концентрирана ректифицирана гроздова мъст, гроздова мъст спрян чрез добавка на алкохол, гроздов сок, концентриран гроздов сок и вино или смеси от тези продукти, които произхождат от трети държави, не могат да бъдат преработени в продуктите по приложение № 1 или добавени към такива продукти на територията на Европейския съюз. съюз. (6) Изключенията от ограниченията, посочени в ал. 5 по отношение на продукти с произход от трети държави, се определят с правилника за прилагане на закона. (7) Условията и редът за извеждането на вторичните продукти под наблюдение се урежда с правилника за прилагане на закона.”

на повишаване на естественото алкохолно съдържание и повишаване или намаляване на киселинното съдържание на пенливи вина, качествени пенливи ароматизирани вина и ликьорните вина се определят с правилника за прилагане на закона. (2) Разрешените енологични практики по ал. 1 се прилагат, без да

на Комисията от 10 юли 2009 г. относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологични практики и приложимите ограничения

получени от различни винени сортове грозде, от различни реколти или различни категории вино или гроздова мъст, произведени на територията на страната и/или на територията на държава членка на Европейския съюз. (3) Различни категории вино и мъст по смисъла на ал. 2 са: 1. червено вино, бяло вино и гроздова мъст или вина,

и предлага следната редакция на чл. 57: „Чл. 57. (1) Посочените в чл. 54 разрешени енологични практики и ограничения не се прилагат за производство на плодово вино. (2) Условията и редът за производството, признаването и предлагането на плодово вино се определят с правилника за прилагане на закона.” Благодаря Ви. Има ли изказвания, колеги, по целия Раздел ІV? Не виждам

57 включително, подкрепени по принцип от комисията с редакция на всеки един от тези членове, предложена от комисията. Моля, гласувайте.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вземам думата да изкажа нашето съгласие и с инициативата на

дни – и вчера, и днес, нашите колеги от Перник непрекъснато са ни информирали за състоянието и за проблемите на хората там. Естествено, ние не излязохме да кажем, но още вчера сме взели решение

– също сме на мнение, че това трябва да стане. Единствената причина сега да не мога да кажа кога ще стане това е посещението на руската делегация при Предполагам, че до минути ще се обадят и ще се отзовем на Вашето предложение – да присъства човек от правителството, който да каже по-конкретно какво се прави и какво се предвижда в близките дни. Благодаря Ви, колеги. Предполагам (което каза господин Велчев – с оглед на официалната руска делегация), че ще има и тук присъстващ от Министерския съвет, но точно кой и точният час – по-късно ще стане ясно. Благодаря. Госпожо Танева, заповядайте.

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 59: „Чл. 59. Повишаването на естественото алкохолно съдържание по обем, посочено в чл. 58, ал. 2, може да се извършва само чрез: 1. добавяне на захароза, концентрирана гроздова мъст или ректифицирана концентрирана гроздова мъст – за прясното грозде, частично ферментиралата гроздова мъст и младото вино в процес на ферментация; 2. добавяне на захароза, на концентрирана гроздова мъст или на концентрирана ректифицирана гроздова мъст, или чрез частична концентрация, включително чрез обратна осмоза – за гроздова мъст; 3. частична концентрация посредством охлаждане – за вино.” Изказвания? Господин Тошев, заповядайте. Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми народни представители, по този въпрос вече съм говорил в едни дебати – отдавна, на 10 септември 1999 г., когато обсъждахме същата тема по този закон. И тогава, както и сега, съм предлагал да не се добавят дизахариди в неферментиралата гроздова мъст, преди да се извърши ферментацията. Захарозата е такъв дизахарид, който се състои от две молекули – от глюкоза и от фруктоза. При ферментацията очевидно 50% от количеството е фруктоза, което всъщност води до това, че се произвеждат вина с по-ниско качество, отколкото тези, които не съдържат захароза. Това е въпрос, по който има дебати в редица страни. Всъщност откъде води началото си добавянето на захароза във виното? След Френската революция, по времето, когато Наполеон още е консул, започва да се произвежда захар от цвекло, за да може да се конкурира вносът на английска тръстикова захар. През 1801 г. един френски химик – Жан-Антоан Шаптал, ето неговия портрет

райони) – че по този начин се произвеждат големи количества наистина, но некачествено вино. В момента в света има страни, в които този процес на добавяне на захар в неферментиралата гроздова мъст, което се нарича шаптализация – по името на Жан-Антоан Шаптал, е забранен. Такива страни са Италия, Гърция, Испания, Португалия, Кипър. В Южна Франция, в Сицилия например има специален закон за забрана на шаптализацията и прочие. Тези страни, които изброявам, са с производство, с което нашите вина се конкурират на международния пазар. Когато се знае, че в техните страни е забранено да се добавя захар, дори цената да е малко по-висока, това вино е предпочитано. Затова смятам, че ако ние вземем решение да произвеждаме по-качествени вина чрез забрана на шаптализацията, ще ще имаме възможност по-успешно да се конкурираме със страните, които изброих. Това е аргумент, който трябва да се сблъсква с другия аргумент. Другият аргумент, който беше изтъкнат в комисията, е, че ние произвеждаме, вярно, по-некачествени вина, на които има пазар в Русия или в други страни, където нямат същата култура на употреба на вино, както, да речем, в района на Средиземноморието. Те предпочитат вина, в които е добавена захар. Има ли начин да се избегне добавянето на захар, за да се повиши градусът, когато това е необходимо? Още в нашата стара традиция има такива начини. Например в Мелник самото грозде се оставя да изсъхне малко, за да се повиши неговият градус на захарно съдържание. Има и друг начин, който пък е известен например в района на Свищов – за сгъстяване на гроздовата мъст. Той се предлага и в закона тук. В момента има още по-модерни по-модерни начини за сгъстяване чрез криотехнологии, чрез замразяване и отнемане на водата от гроздовата мъст, така че да се вдигне концентрацията на на гроздова захар в нея и виното да има по-висок градус. Има начини да избегнем добавянето на захароза във виното. Смятам, че не трябва да се пренебрегва предложението, което правя, както това направи комисията, но тя не беше единодушна. Да вземем решение да забраним и ние, както другите страни, добавянето на захар в неферментиралата гроздова мъст. По този начин да се знае, че българските вина са със същото високо качество, както тези в страните, в които е забранена шаптализацията.

Уважаеми господин Тошев, аз съм съгласен и не мисля, че има някой, който е консуматор на хубави български вина, да не е съгласен с Вашето предложение. Репликата ми обаче е породена от нещо друго – основното производство, което все пак българската винена индустрия експортира, е в сегмента на евтините вина. По принцип няма страна в света, където ние да експортираме, дори и в най-добрите години, когато държавата чрез „Винимпекс” заделяше огромни пари за реклама на българското вино на британския британския пазар. Ние никога не можахме да влезем дори в средната ценова категория за предлаганите от нас вина. Затова аз искам да апелирам залата да не се създават пречки на българските производители да бъдат конкурентоспособни на пазара. Засега ние успяваме да сме конкурентоспособни на пазара на виното единствено с цената си, говоря за чужбина. На българския пазар ние познаваме по-добре качествените български вина, но те намират прием, ако не единствено, предимно на българския пазар. По този повод моята реплика е, че е изключително важно ние да дадем възможност на българските винопроизводители да продължат да работят по начин, който ги прави конкурентоспособни на международния пазар. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Чукарски, това, което казвате, не отговаря напълно на истината, тъй като например във Великобритания имаше видове български вина, които в момента няма да спомена, за да не правя реклама, които в началото на 90-те години се продаваха на рафтове на 110 сантиметра от земята. Това е едно изключително добро представяне на вино – и за българското вино е било така. Бъкингамският дворец беше закупил големи количества българско вино тогава, тогава, защото то имаше една цена, която беше добра за качеството, което беше високо, защото специално в тези вина, които те закупуваха, нямаше захар. Това бяха значителни количества. Да, за съжаление по-нататък производството ни на вино се тласна към производство на некачествени вина на ниска цена, които се продават на хора, които, да кажем най-общо, не разбират от вино,

Купуват се от другите страни – от Италия, от други места, където е забранено добавянето на захар, където няма шаптализация. Ето един аргумент против това, което казвате. Въпросът е в коя посока ще се развива България – към производство на голямо количество некачествено вино или на по-скъпо, качествено вино, но

Гласували 76 народни представители: за 11, против 56, въздържали се 9. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 62, така както е по доклада.

По чл. 61 на вносителя, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция: „Чл. 61. (1) Концентрацията на гроздова мъст или на вино, подложени на манипулациите по чл. 59, не трябва да води до намаляване на първоначалния обем на тези продукти

2. В ал. 5 думите „1 грам на литър” се заменят с „2 грама на литър”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 62: „Чл. 62. (1) Прясно грозде, гроздова мъст, гроздова мъст в процес на ферментация, младо вино в процес на ферментация и виното могат да бъдат подложени на повишаване или намаляване на киселинното съдържание. (2) Повишаването на киселинното съдържание може да се извършва многократно до максимална гранична стойност от: 1. 1,50 грама на литър, изразено като винена киселина, или 20 милиеквивалента на литър за прясно грозде, гроздова мъст, гроздова мъст в процес на ферментация и младо вино в процес на ферментация; 2. 2,50 грама на литър, изразено във винена киселина, или 33,3 милиеквивалента на литър за вината. (3) Намаляването на киселинното съдържание на вината може да се извършва многократно до максимална гранична стойност от 1 грам на литър, изразено във винена киселина, или 13,3 милиеквивалента на литър. (4) На частично намаляване на киселинното съдържание може да бъде подложена и гроздова мъст, предназначена за концентрация. (5) За един и същ продукт не се допускат манипулации за повишаване на киселинното съдържание и повишаване на естественото алкохолно съдържание и манипулации за повишаване на киселинното съдържание и намаляването на киселинното съдържание. (6) Повишаването или намаляването на киселинното съдържание на вина се извършва в обекта за винопроизводство и в лозарската зона, където е добито използваното прясно грозде.”

изказвания? Няма. Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Румен Петков, което не се подкрепя от комисията.

посочват датата и началния час на извършване на манипулацията. (2) При невъзможност за осъществяване на заявената манипулация, в срок до 24 часа производителят уведомява ТЗ на ИАЛВ за настъпилата промяна.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 64, така както е по доклада.

на чл. 64: „Чл. 64. В срок до три работни дни след извършване на манипулация по чл. 59 и 62 производителят подава в съответното ТЗ на ИАЛВ декларация за извършената манипулация по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 66, така както е по доклада.

чл. 65: „Чл. 65. (1) Манипулации по чл. 59, т. 1 и 2 се извършват еднократно, по време на винифициране на прясното грозде, гроздовата мъст, гроздовата мъст в процес на ферментация или младото вино в процес на ферментация в срок до 31 декември на текущата календарна година.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 67, така както е по доклада.

„Раздел VІ – Експериментално използване на нови енологични практики”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VІ. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Раздел VІ, което се подкрепя от комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 66: „Чл. 66. (1) Производителите, желаещи да експериментират прилагането на нови енологични практики, подават в ИАЛВ заявление по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7, придружено с изискуемите документи, посочени в него. в него. (2) Експериментални практики се прилагат към количества, които не надхвърлят обем от 50 000 хектолитра годишно за всеки експеримент и за период не по-дълъг от три години. (3) Заявлението по ал. 1 се разглежда в срок до 10 работни дни от подаването му от определен със заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ експертен съвет, в който участват и представители на висшите училища и научните институти, занимаващи се с изследвания на лозаро-винарски продукти. Със заповедта се определят и правила за работата, и годишна работна програма на експертния съвет. съвет. (4) Заповедта по ал. 3 се публикува на интернет страницата на ИАЛВ. (5) В срок до 7 работни дни от разглеждане на заявлението и представените документи експертният съвет писмено уведомява заявителя за установени непълноти и/или нередности, като определя срок за отстраняването им. При неотстраняване на непълнотите и/или нередностите в определения срок заявлението и представените документи се оставят без разглеждане. (6) В срок до три работни дни от изтичането на определения по ал. 5 срок експертният съвет изготвя предложение до изпълнителния директор на ИАЛВ за издаване на заповед за начало на експеримента или постановяване на отказ. (7) Въз основа на предложението на експертния съвет изпълнителният директор на ИАЛВ издава заповед за: 1. начало на експеримента; 2. отказ. (8) Заповедта по ал. 7, т. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 66, така както е по доклада.

Вината, получени в резултат на експеримент, подлежат на: 1. физикохимичен и микробиологичен анализ от лабораториите по чл. 180; 2. органолептична оценка от Централната дегустационна комисия. (2) Условията и редът за вземане на проби от вината по ал. 1 и процедурата и критериите за оценка на резултатите от

който в срок до 10 работни дни от отчитането им оценява експеримента и изготвя предложение до изпълнителния директор на ИАЛВ за приключване, продължаване или прекратяване на експеримента. (2) Въз основа на предложението по ал. 1 изпълнителният директор на ИАЛВ издава заповед за приключване, продължаване или прекратяване на експеримента. (3) Заповедта по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (4) Изпълнителната агенция по лозата и виното уведомява министъра на земеделието и храните за приключване или прекратяване на експеримента, който в срок до три месеца уведомява Европейската комисия по реда на чл. 66, ал. 9.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 88, както е по доклада.

Продуктите по Приложение № 1, произведени чрез различни от разрешените енологични практики и в нарушение на ограниченията за производството и съхраняването им, подлежат на унищожаване.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 69, както е по доклада.

Продуктите по чл. 69 се преработват в дестилерии или предприятия, използващи ги за индустриални цели. (2) Продуктите по ал. 1 се денатурират денатурират с натриев хлорид в количество 8 грама на литър. (3) Изпълнителният директор на ИАЛВ със заповед разрешава на производители или търговци да: 1. извършват денатуриране на продуктите; 2. съхраняват денатурираните продукти до транспортирането им.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 88, както е по доклада.

1. основание за денатурирането; 2. описание на продуктите, подлежащи на денатуриране; 3. срок за извършване на денатурирането; 4. състав на комисията, която ще контролира денатурирането. (2) Денатурирането се извършва от упълномощени представители на производителя или търговеца в присъствието на комисията по ал. 1, т. 4. (3) За денатурирането на продуктите се съставя протокол, който съдържа: 1. основание, дата и място на съставяне; 2. трите имена и длъжност на лицата, извършили денатурирането; 3. трите имена и длъжност на лицата от комисията, присъствали на денатурирането; 4. вид, количество и описание на денатурираните продукти; 5. място, дата и час, в който е извършено денатурирането. (4) Протоколът се съставя в два екземпляра – един за ИАЛВ и един за производителя или търговеца и се подписва лицата по ал. 3, т. 2 и 3.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 98, както е по доклада.

„Чл. 72. (1) За транспортирането на продуктите по чл. 69 с цел преработка изпълнителният директор на ИАЛВ издава заповед, която съдържа: 1. основание за преработката; 2. описание на продуктите, подлежащи на транспортиране с цел преработка; 3. срок и начин на транспортиране; 4. наименование на дестилерията или предприятието по чл. 70, ал. 1, в която ще се извърши преработката на продуктите. (2) За транспортирането на продуктите с цел преработка ТЗ на ИАЛВ съставя протокол, който съдържа: 1. основание, дата и място на съставяне; 2. трите имена и длъжност на лицата, транспортирали продуктите; 3. трите имена и длъжност на служителите на ТЗ на ИАЛВ, присъствали на транспортирането; 4. трите имена и длъжност на представителите на дестилерията или предприятието, приели продуктите за преработка; 5. вид, количество и описание на транспортираните продукти; 6. място, начин, дата и час, в който е извършено транспортирането. (3) Протоколът се съставя в три екземпляра – един за ИАЛВ, един за производителя или търговеца и един за дестилерията или предприятието, приели продуктите, и се подписва от лицата по ал. 2, т. 2, 3 и Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 74, както е по доклада.

„Чл. 75. (1) Правилата за етикетиране и представяне на продуктите по Приложение № 1 целят да защитят интересите на производителите и потребителите, доброто функциониране на пазара на вино и стимулирането на производството на качествени продукти. (2) Правилата за етикетирането и представянето се прилагат и за вината, които са бутилирани, но все още не са предложени на пазара или не са изнесени. (3) Правилата за етикетирането и представянето се прилагат при етикетирането на продуктите, при извършването на вписвания в дневниците по чл. 47 и в електронни административни документи по Закона за акцизите и данъчните складове. (4) Правилата за етикетирането и представянето се прилагат и когато се поставят знаци и надписи на съдовете, в които се съхраняват продуктите по Приложение № 1, на запушалките, етикетите и опаковките. (5) Задължителните и незадължителните данни се изписват само на български език или на български език и на един или повече от официалните езици на Европейския съюз върху етикетите на лозаро-винарски продукти, произведени от винопроизводители, регистрирани по реда на чл. 27, и предназначени за

от трети държави и/или произведени в Европейския съюз. (7) Признато от Европейската комисия ЗНП, ЗГУ или традиционно наименование се изписва върху етикета на езика или езиците на съответната държава-членка на Европейския съюз.

По чл. 76 на вносител е постъпило предложение от народните представители Пенко Атанасов и Георги Анастасов – в чл. 76 се създава ал. 3 със следното съдържание: „(3) При етикетирането на плодови вина с еднакъв по големина шрифт се посочва плодът, от който е произведено плодовото вино.” Комисията не подкрепя предложението.

чл. 76: „Чл. 76. (1) Данните, използвани при етикетирането и представянето на продуктите по Приложение № 1 не трябва да въвеждат в заблуждение потребителите относно: 1. характера, естеството и свойствата на продукта, тяхното съдържание, включително действителното алкохолно съдържание, цвета, произхода, качеството, сорта грозде, реколтата и действителния обем на съда; 2. физическите или юридическите лица, които са участвали при производството и/или при първоначалното пускане в обръщение на продуктите. (2) Изискванията по ал. 1 се прилагат и в случаите, когато данните преведени и е посочен действителният произход на напитките и продуктите или са придружени от изрази като „род”, „тип”, „метод”, „имитация”, „марка”, „стил” или други сходни наименования.”

Нямате. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Пенко Атанасов и Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.

чиито етикети или представяне не отговарят на изискванията по закона, не могат да бъдат предлагани на вътрешния пазар на Европейския съюз или изнасяни в трети държави. (3) Върху етикетите на продуктите по Приложение № 1, които са предназначени за износ в трети държави, могат да присъстват допълнителни данни, когато това се изисква от законодателството на съответната страна и да се посочват на езици, различни от тези на Европейския съюз.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 77, както е по доклада.

По чл. 79 има предложение от народния представител Меглена Плугчиева – чл. 79 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 79: „Чл. 79. Задължителните данни и търговското наименование трябва да са разположени в едно и също зрително поле

Няма. Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за текстовете на чл. 84 и 85, които се подкрепят от комисията.

категорията на лозаро-винарския продукт в съответствие с Приложение № 1; 2. означението и името на съответното „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“ – за вина със ЗНП или ЗГУ; 3. действителното алкохолно съдържание по обем; 4. обозначение на мястото, откъдето произхожда продуктът; 5. наименованието на бутилиращото предприятие или наименованието на производителя или търговеца – за пенливо вино, газирано пенливо вино, качествено пенливо вино или качествено ароматизирано

8. номиналното количество на продукта и знак „е” – в случаите на предварително опаковани продукти с еднакви количества; 9. номер на производствената партида; 10. съдържанието на сулфити. (2) Допуска се данните по ал. 1, т. 6, 9 и 10 да са разположени извън зрителното поле, в което са разположени останалите данни по ал. 1. (3) Освен за категориите лозаро-винарски продукти по Приложение № 1 използване на думата „вино“ се допуска и за продукти, получени от ферментацията на плодове, различни от грозде, ако се придружава от името на плода под формата на съставно наименование.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 83, както е по доклада.

(2) След числото, обозначаващо действителното алкохолно съдържание, се добавя „об. %”, като преди него може да се изпише „действително алкохолно съдържание“, „действителен алкохол“ или „алк.“.

на повече от три години, пенливите вина, качествените пенливи вина, пенливите-газирани вина, искрящите вина, искрящите-газирани вина, ликьорните вина и вината от презряло грозде, без да се засягат допустимите допустимите отклонения, определени за използвания референтен метод за анализ, не може да се различава с повече от 0,8 обемни процента от полученото чрез анализ съдържание. (5) Действителното алкохолно съдържание се посочва върху етикета с цифри с височина най-малко 5 mm, ако номиналният обем на съда е по-голям от 100 cl, 3 mm – ако е равен или по-малък от 100 cl и по-голям от 20 cl, и 2 mm, ако е равен или по-малък от 20 Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 88, както е по доклада.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 73, който се подкрепя от комисията.

се допълва от „бутилирано за” или „бутилирано от – за”. (5) При бутилиране на място, различно от бутилиращото предприятие, към посочените данни се добавя и точното място, където е извършено. При извършване на бутилиране в друга държава-членка на Европейския съюз към посочените данни се посочва името на съответната държава членка.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 94, което се подкрепя от комисията.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 88, както е по доклада.

Отменете гласуването! Отменете гласуването! Уважаеми колеги, едно съобщение: в 11,00 ч. в Северното фоайе ще бъде открита изложба, посветена на 150-годишнината от рождението на големия български учен, общественик и радетел на обединена Европа проф. Иван Шишманов. Експозицията е по повод на 5-годишнината от членството на България в Европейския съюз и 20-годишнината от присъединяването на Българя към Съвета на Европа. Изложбата „България в Европа” ще представи министърът на външните работи Николай Младенов. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването. Почивка до 11,25 ч. Благодаря.